i drugo čitanje, P.Z. br. 757 Prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze. Predstavnik predlagatelja? Ne. Izvjestitelji Odbora? Ne. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu.